По групи ли? Има някои несъответствия, виждам тук.

Моля някой от вносителите да представи Проекта.

През последните месеци станахме свидетели на много мръсни кампании – кампании на внушения, кампании на правителства, които целяха да отклонят общественото внимание от истинските проблеми на обществото. И разбира се, при така създалата се ситуация с руската военна агресия над Украйна, очевидно правителството, в лицето на премиера Кирил Петков, който напоследък много започна да прекалява с фактологическите неточности, не че не е било така от самото начало, започна да прави различни внушения, свързани с различните с различните газопроводи за пренос на природен газ от Руската федерация. Включително чухме такива спекулации още от времето на служебното правителство, когато двамата с Асен Василев бяха министри, и по отношение на Проекта за Междусистемна газова връзка между Гърция и България и причините за забавянето и обясненията му. Това, което ни подтикна да предложим Проекта, който в момента излагам пред Вас, е именно грубата спекулация по адрес на „Движение за права и свободи“ и наши депутати, че ние по някакъв начин имаме връзка със строителството на „Южен поток“, а по-късно и на „Турски“ или „Балкански поток“, който вече е реализиран и е функциониращ в момента проект. Няма как една либерална партия да не защитава истината. Няма как, колеги, ние да се оставим нещо, с което кръгът „Капитал“, който беше основен говорител на тази фалшива теза и клеветническа кампания, да продължат да правят подобни действия по адрес на ДПС. Затова Ви предлагаме на Вашето внимание да се създаде една временна комисия, която да установи всички факти и обстоятелства относно газопроводите за пренос на природен газ от Руската федерация „Южен поток“ и „Турски“, също познат като „Балкански поток“, но разбира се, и причините за забавянето на Проекта IGB, така наречената Междусистемна газова връзка Гърция – България. Целта на Проекта и на работата на комисията, уважаеми колеги, е да извадим наяве абсолютно всички факти и обстоятелства, без да правим тълкувания, без да правим внушения. Ние няма да влезем в този тон, който беше използван по наш адрес, за да може обществото, за да могат всички заинтересовани страни, но най-вече, за да могат и евроатлантическите партньори на България да видят каква е фактическата обстановка

Проектът за Междусистемна газова връзка, тъй като чухме различни обещания. Доколкото разбираме, до ден днешен той още не е напълно сертифициран, в процес е, и не оперира. Скъпи колеги, мисля, че не е нужно да Ви казвам, че гласуването Ви ще бъде явен лакмус освен за това кой има симпатии към руския газ, по-важното, кой има симпатии към истината, кой не се плаши от истината, кой не се страхува от излагането на всички факти и обстоятелства. И, колеги от „Продължаваме Промяната“, съжалявам, но целта на работата на тази комисия е премиерът да спре да лъже по адрес на ДПС, заедно с кръга „Капитал“ – не го крия. Предполагам, че ако някой не се притеснява, ще даде своя глас. Разбира се, предлагаме комисията да работи на паритетен принцип, както работят всички временни комисии, така че да има равнопоставеност, и се надяваме в рамките на един месец, както предлагаме, да успеем да свършим тази работа, ако работим интензивно. В крайна сметка самата комисия ще положи целите си, но отсега Ви казваме, че ние целим да извадим всички факти и обстоятелства без тълкувания, без внушения и без свободни съчинения

и причините за забавянето на проекта IGB (Междусистемна газова връзка Гърция – България). 2. Временната комисия се състои от 14 народни представители, избрани на паритетен принцип – по двама от всяка парламентарна група.

Господин Ганев, заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Вземам думата, за да кажа, че за нас изясняването на всички факти и обстоятелства по такива важни неща за българското общество и българското стопанство със сигурност е положително, така че ние ще подкрепим това предложение. И само в леко намигване към колегите от ДПС с оглед вчерашната дискусия. Ако доведем логиката на вчерашната дискусия, с която нашето предложение да се разшири тематиката на една комисия, за която вчера говорихме, беше разбито на пух и прах, ако докараме тази логика до естествения ѝ край, трябваше да предложите три комисии. Една за „Южен поток“, една за „Турски поток“ и една за IGB, а не една комисия за толкова много неща наведнъж, защото аргументът беше: твърде много работа за една комисия. При това, за един месец е доста амбициозно, само да кажа, и за трите теми, които, между другото, са много различни. Но така или иначе така сте предложили. Ние смятаме, че не е неподходящо да има една комисия и за трите теми, както не беше неподходящо да се разшири тематиката на съществуващата комисия и в посока доставки на петрол не само на газ, и затова ще подкрепим. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Ганев. Реплики към Георги Ганев има ли? Заповядайте, господин Анастасов. Господин Ганев, с цялото ми уважение към Вас, защото Ви познавам още като главен асистент, докато бях студент в Стопанския факултет, в случая не става дума за три отделни теми, а става дума за три теми, които са свързани, и те са логично свързани. Тук говорим за диверсификацията, мисля, че го разбирате добре, говорим за зависимостите, говорим, разбира се, и за това кога какви политически решения са взети за изграждането на конкретните проекти, които са описани. Мисля, че не е нужно да споменавам, че и трите описани така наречени проектни компании тук, защото те са такива, са под един и същи патримониум и е много лесно работата да протече и по трите едновременно. Да не говорим, че те имат и логическа, имат и дори времева връзка помежду си. А колкото до Вашия проект вчера, мисля, че колегата ми Рамадан Аталай беше много ясен. Когато предложите такъв проект, ние Ви окуражаваме да го предложите, молим Ви да не го оставяте пак на нас да го предлагаме, за да не прекаляваме, Вие ще получите подкрепата. Но ако не го свършите, ние ще го предложим. Искам да Ви обърна внимание на още един факт. Като представител на „Демократична България“ виждам, че сте в залата, ако забелязвате в нашия проект няма времево ограничение. Ние не искаме период от до, искаме всичко, цялата хронология и цялата истина. И Ви приканвам най добросъвестно и Вие да направите същото, защото, когато истината не е изложена в своята цялост, тогава много лесно се правят манипулации. Благодаря Ви предварително. Благодаря, господин Анастасов. Други реплики към Георги Ганев има ли? Не виждам. Заповядайте за дуплика, господин Ганев. Благодаря, господин Председател. Първо, лека ирония на съдбата. Когато господин Анастасов беше студент при нас, аз бях главен асистент. Иронията е, че сега съм само асистент.

вече е внесено, нашето предложение. Освен това забелязах, че и колегите от ГЕРБ също са внесли предложение. Те са вече в Деловодството, прати ни и тазсутрешен имейл, така че сме го направили. По въпроса за срока съм напълно съгласен с Вас. Не знам какво сме написали, не си спомням вече в нашето предложение има ли години назад, нашето беше за до 15-а, но при разглеждането, разбира се, този срок може да падне и да стане до безкрай, така че няма да има никакъв проблем. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Ганев. Други изказвания има ли? Няма. Прекратявам дискусията.

Поставям на гласуване Проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно газопроводи за пренос на природен газ от Руската федерация „Южен поток“ и „Турски (Балкански) поток“ и причините за забавянето на проекта IGB (Междусистемна газова връзка Гърция – България),

С това преминаваме и към номинации за ръководство и състав на Временната комисия. От парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ – Настимир Ананиев.

Благодаря Ви, господин Председател. Парламентарната група на „Движение за права и свободи“ предлага Станислав Анастасов за председател и Рамадан Аталай за член. Уважаеми колеги от „Продължаваме Промяната“, мисля, че е редно тази комисия да отстъпите да се председателства от вносителите. благодаря. От „БСП за България“ – господин Ченчев, заповядайте. Уважаеми господин Председател, от името на парламентарната група на Коалиция „БСП за България“ предлагам Филип Попов и Драгомир Стойнев. Благодаря. Филип Попов и Драгомир Стойнев. Господин Балабанов, заповядайте от „Има такъв народ“. Благодаря Ви, господин Председател. От името на нашата политическа партия предлагаме за членове госпожа Виктория Василева и господин Андрей Михайлов. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря. От „Демократична България“. Заповядайте, господин Иванов.

Благодаря Ви, господин Таслаков. Заповядайте, господин Хамид. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, предлагам гласуването за състава и ръководството да бъде отложено, докато бъде попълнен целият състав, тоест колегите от ГЕРБ да предложат и те двама души за членове или евентуално ръководство. Да не попълваме Временната комисия сега?

Благодаря Ви, господин Председател. От името на парламентарната група предлагам 30 минути почивка.